vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, u načelu.Molim

može da se povredi Poslovnik tokom glasanja. Gospodine Trnavčeviću, molim vas, sedite i nemojte praviti probleme tokom glasanja, izreći ću vam opomenu.

prisutnog 171 narodnog poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Vojislav Vujić, Nevenka Stojanović, Đorđe Kosanić, Zoran Vasić i Radoslav Komlenović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

Olgice Batić na čl. 28, 139, 166. i 224; Ivana Karića na član 41; zajedno Judite Popović, Radmile Gerov i Kenana Hajdarevića na čl. 57. i 63; u istovetnom tekstu Olgice Batić i zajedno Slobodana Homena, Nenada Konstantinovića, Srđana Mikovića i Nataše Vučković na član 84; zajedno Veroljuba Arsića i Zorana Babića na čl. 84, 87, 95. i 100; u istovetnom tekstu zajedno Lasla Varge, Balinta Pastora, Elvire Kovač i Arpada Fremonda, zajedno Bojana Kostreša, Đorđa Stojšića, Olene Papuge, Karolja Čizika i Dragana Andrića i zajedno prof. dr Dragoljuba Mićunovića, Nenada Konstantinovića, Nataše Vučković, Vesne Marjanović i Nade Kolundžije na član 94; prof. dr Dragoljuba Mićunovića, Nenada Konstantinovića, Nataše Vučković, Vesne Marjanović i Nade Kolundžije na čl. 97, 185. i 228. i na naslov iznad člana

prisutnih 169 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Homen, Nenad Konstantinović, Srđan Miković i Nataša Vučković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Molim

na glasanje Predlog predsednika Republike da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere prof. dr Dragana Z. Kolarić.Molim